i to morati odgoditi. I prelazimo na 5. po danas pročišćenom dnevnom redu. - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 53 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatio sam prijedlog o hitnom postupku o donošenju ovoga zakona. Prijedloge akta primili ste poštom, sukladno članku 159. Poslovnika hitnog postupka, prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Državni tajnik gospodin Nikola Ružinski iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite. **Ružinski, Nikola** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Radi se o konvenciji, odnosno o Protokolu uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka, o konvenciji iz 1979. godine. Ta konvencija donesena je kad se, nakon što su znanstvenici ustanovili da se povećanje koncentracije određenih onečišćujućih tvari mogu osjetiti i utjecati na ljudsko zdravlje daleko od mjesta nastanka. Radi se o konvenciji vezanom uz transport i prijenos najčešćih tvari kao što je sumpor. Sumporni dioksid, hlapivi organski spojevi, amonijak i ostali nepovoljni sastojci u zraku. Od 1988. godine do 1998. godine ukupno je doneseno 7 protokola koji imaju, ili su imali ograničeno vrijeme U Goetebourgu u Švedskoj 1999. godine su usvojili novi, 8. po redu, a to je upravo ovaj Protokol o konvenciji uz Konvenciju o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikaciji i prizemnom ozonu. Protokol je stupio na snagu u svibnju 2005. godine, a do sada ga je ratificiralo ukupno 24 države. Osnovna pitanja koja se određuju u protokolu su smanjenje ukupne godišnje emisije sumpora, dušikovih oksida, amonijaka i

za države sa gospodarstvom u tranziciji ovaj protokol daje mogućnost primjene prijelaznih rokova u kojima se moraju postići propisane granične vrijednosti. Europska unija je kao stranka konvencije i njenih protokola donijela propise kojima se, između ostalog uređuje provedba ovog protokola. U istom tom razdoblju i u Hrvatskoj su donesen niz zakona i uredbi kojima su prenesene odrednice ovo protokola, a to je, prije svega Zakon o zaštiti zraka, Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari, Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva, Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva, Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz staciornih izvora i Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima. Dakle, mi smo u principu najveći dio ovih odrednica ovih protokola premjestili u naše zakonodavstvo i ostalo je još obveza Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, koja je u tijeku izrade kodeksa dobre poljoprivredne prakse kojima će se između ostalog propisati uvjet i nadzor emisija amonijaka iz poljoprivrednih aktivnosti sukladno dodatku IX. ovog protokola. odredbi ovog protokola već kroz europskom adaptacijom europskog zakonodavstva unijeli u naš zakonodavni sustav moramo napraviti ovu ratifikaciju. I još kroz ove aktivnosti Ministarstva poljoprivrede ćemo u potpunosti ispuniti sve naše uvjete. Evo, ja bi s tim završio. Još jedanput se ispričavam što sam malo …/Govornici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 Hvala vam predsjedniče. Dakle, Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora raspravio je na svojoj 2. sjednici održanoj 6. svibnja 2008. godine Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 24. travnja 2008. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za zaštitu okoliša na temelju svoje nadležnosti iz članka 84.a Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio je predmetni konačni prijedlog zakona kao matično radno tijela. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja gospodin Ružinski istaknuo je da se potvrđivanjem protokola Republika Hrvatska obvezuje na učinkovito djelovanje radi nadzora i smanjenja emisija onečišćujućih tvari uzrokovanih antropogenim djelovanjem a koji imaju utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš zbog zakiseljavanja, eutrofikacije ili prizemnoga ozona te osiguranje da se koliko to bude moguće dugoročno i stupnjevitim pristupom smanji odnosno ne prekorači atmosfersko taloženje. Isto tako predstavnik predlagatelja je iznio pojedine najznačajnije obveze koje je Republika Hrvatska preuzela a koje su propisane odredbama predmetnoga protokola kao što su obaveza smanjivanja i održavanja emisija prema utvrđenim gornjim granicama emisija. Zatim obveze primjene propisanih graničnih vrijednosti emisija za stacionarne, pokretne izvore i kakvoću goriva te vremenske rokove za postizanje graničnih vrijednosti kod postojećih stacionarnih izvora. Kao posebnu obvezu predstavnik predlagatelja je iznio obvezu koju je Republika Hrvatska preuzela a opisana je u članku 6. protokola, a odnosi se na donošenje nacionalnih strategija, politike i mjera kojima će se nadzirati i smanjivati emisije, razvijati i uvoditi manje štetne prometne sustave koji će utjecati na smanjenje ukupnih emisija iz cestovnog prometa i iz otpadnih proizvoda koji sadrže hlapive organske tvari. Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje Zakona o potvrđivanju Protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege! Ovo je jedan zakon koji zapravo na određeni način nas obvezuje obvezuje više od same obveze koju imamo prema Europskoj uniji. I ovo je zapravo i prigoda da se na određeni način osvrnemo na sve ono što se zbiva oko nas, ja bih rekao na jedan događaj kojeg malo po malo svjesno ili nesvjesno mnogi od nas i svi mi skupa kao da ne vidimo. Zato ću prije toga citirati nekoliko pitanja odnosno misli. Jesmo li svjesni povijesne ekološke drame koja se eonskom sporošću međutim svakako odvija oko nas? Mi smo protivno svemu još uvijek u neposrednom dodiru sa zemljom, vodom, nebom, travom, drvetom, cvijetom, pticom. Bogu smo zahvali što smo naučili izvorne okuse hrane, vode, mirisa i zelenila, cvijeća, voća. Hoće li naše djece djeca doživjeti kišu kako pada na travu, vjetar kako zavija u drveću kraj kuće, slušati kreket žaba u potoku u ljetno podne? Hoće li naše djece djeca gledati noćno nebo puno zvijezda s Mliječnim putem s kraja u kraj? Već sada milijuni djece vide samo narančasto nebo tzv. svjetlosnog zagađenja što se širi iznad gradova, nebo bez zvijezda što ne ispunjava osjećajem bezmjerne ushićenosti nego osjećajem tegobe. I to je nešto što postaje dio njih i što će ostati. Jesmo li svjesni da možemo biti čuvari istinskih krajolika i prirode i da je u našoj moći da ga učinimo ekološki snažnijim, da ga možemo restaurirati, ozeleniti i pretvoriti u zdrav i bogat kulturni krajolik, da nam nove tehnologije omogućavaju izgraditi duboko osmišljenu ispunjenu egzistenciju. Da je svijet zapravo mali i da odgovornost za prirodu, za biosferu leži lokalno u rukama onih koji imaju korijene upravo u izvornom bogatstvu prirode, a time i poseban ulog i posebnu privrženost tom bogatstvu. Kolegice i kolege! Svako onečišćenje u zraku ima svoje posljedice na živi svijet, biljni, životinjski a svakako i na čovjeka. Stoga svaki zakon koji je usmjeren na zaštitu čistoće zraka kao i ovaj kojeg imamo ovdje na dnevnom redu treba poduprijeti. Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o suzbijanju zakiseljenja, eutrofikacije i prizemnog ozona u Konvenciji o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine kao takav klub HDZ-a podupire. Zašto donosimo ovaj zakon, ako nismo ni blizu toliko veliki onečišćivači zraka kao neki drugi tj. velike industrijske sile? Iz nekoliko razloga i zbog toga da bismo uskladili naše zakonodavstvo sa europskim standardima. Međutim svakako više stoga jer sami želimo postići željene standarde, ali samo prihvaćanjem ovog i sličnih zakona omogućava nam se i pravo glasa, glasa kritike onih o kojima sam već govorio, velikih onečišćivača na globalnoj razini. Iz istog razloga su odgovorni još daleke 1979., Gospodarska unija Europe uvidjevši razmjere i posljedice prekograničnih onečišćenja zraka donijeli Međudržavni ugovor u području zaštite atmosfere. Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka stupila je na snagu 1983. koju podupire odnosno dopunjuje osam protokola među kojima je i redukcija sumpora, dušikovih oksida, hlapljivih organskih spojeva, sumpora teških metala te Protokol o postojanim organskim onečišćivačima i Protokol o suzbijanju zakiseljenje, eutrofikacije i prizemnog ozona o kojem govorimo. Toj konvenciji koju sam sad spomenuo je prethodilo nekoliko stvari među kojima se izdvaja događaj odnosno saznanja još iz 1960. kad je zapravo znanstveno dokazana štetnost sumpora iz zemlja koji su ih proizvodili u dalekim prostorima Skandinavije te 1972. godine UN-ova Konferencija u Stockholmu o pitanju okoliša i smanjenja zakiseljenja. Protokol o suzbijanju acidifikacije, eutrofikacije i prizemnog ozona stupljen na snagu 2005. godine, Hrvatska je potpisala 1999. sada, a u sklopu, kako smo već rekli, programa pridruživanja Europskoj Uniji, obvezni smo ga i ratificirati. Do 2010. ispuniti je i uvjete propisane Konvencijom i da bi se to postiglo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 1996. prati količine emisije onečišćivača koji dovode do ovih neželjenih elemenata koji su zapravo u naslovu samog zakona. Kod nas je svakako pozdraviti da su emisije sumpor-dioksida u odnosu na 2005. godinu niže čak za 62% u odnosu na, pardon 2005. u odnosu na 1990. Također, ista je i gotovo slična stvar i sa dušikovim oksidom, amonijakom, hlapljivim organskih spojevima koji su zapravo i pravi krivci za tzv. troposferski ozon. Konačno, Hrvatska kao zemlja u razvoju tj. u tranziciji dužna je ispunjavati uvjete Protokola koji se odnose na sve, odnosno na spomenute onečišćivače, a unutar unutar 8 odnosno 5 godina na postojeće ili drugačije kako je regulirano dodatkom 7. ovog Protokola, i mjere koje se odnose na nadzor emisije amonijaka u poljoprivredi dodatak broj 9. Dakle, Hrvatska je iskoristila da se proglasi zemljom u razvoju i da na određeni način prolongira određene rokove unutar kojih oni oni sustavi koji proizvode ove onečišćivače imaju biti dovedeni u sklad sa ovim zakonom. I zaključno, vratio bih se na sami početak ovog citata kojeg sam ovdje iznio, doista, sačuvati nam je zvjezdano nebo i izvorni miris i hrane i zraka i tla i cijele okoline. Hvala lijepa.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

Znamo da su od lipnja 2004. godine kada je Republici Hrvatskoj dodijeljen status kandidatkinje za članstvo u Europskoj Uniji, započeli aktivnosti na usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Na planu zaštite okoliša u tu svrhu 2004. godine donesen je Zakon o zaštiti zraka, a od 2005. do 2007. niz uredbi i pravilnika vezanih uz zaštitu zraka kao bitnog segmenta zaštite okoliša. Republika Hrvatska je potpisala Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona, uz Konvenciju o dalekosežnom, prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine i to u studenom 1999. godine u Švedskoj. Sukladno Nacionalnom programu pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji za 2008. godinu obavezni smo ratificirati Protokol o suzbijanju acidifikacije, eutrofikacije i prizemnog ozona, koji je u Europi stupio na snagu 2005. godine. Cilj ovog Protokola je nadzor i smanjenje emisije sumpora, dušikovih oksida, amonijaka i hlapljivih organskih spojeva koje mogu izazvati negativne posljedice po ljudske zdravlje, životinjski svijet, usjeve ili prirodne ekosustave, kao rezultat prekograničnog atmosferskog prijenosa. Još prije pedesetak kao rezultat prekograničnog atmosferskog prijenosa. Još prije pedesetak godina znanost je došla do zaključka da povećanje koncentracije određenih onečišćujućih tvari u zraku uzrokuju ozbiljne štete u okolišu, da to nisu štete koje je moguće zatvoriti u državne granice, već prouzrokuju štete i vrlo daleko od mjesta nastanka onečišćujućih tvari u zraku. To je klasična tema koja iziskuje zajedničko djelovanje i međusobnu suradnju mnogih ili bolje reći svih država. U Ženevi je 1979. usvojen prvi međunarodni ugovor u području zaštite atmosfere, Konvencija o dalekosežnom, prekograničnom onečišćenju zraka koja je stupila na snagu 1983. i koja poziva države na poduzimanje mjera ciljem smanjivanja onečišćenosti zraka, jer su već bile jasne negativne posljedice određenih onečišćujućih tvari u zraku po zdravlja ljudi, te biljni i životinjski svijet, po imunološki sustav i metabolizam, a neke stvari mogu biti i karcinogene. U razdoblju do 1991. godine prioritet je bio na posljedicama uzrokovanim sumpornim i dušikovim spojevima, te djelovanjem hlapljivih organskih tvari u zraku. Države, stranke konvencije su se s nekoliko protokola obvezale na poduzimanje mjere za smanjivanje onečišćenja zraka do 1999. godine U 2000. godini usvojeni su novi protokoli sa daljnjim produženjem obaveza država na zaštitu zraka. Posljednji u nizu protokola je spomenuti Protokol o suzbijanju acidifikacije, eutrofikacije i prizemnog ozona iz 2005. godine koji je predmet ove ove naše rasprave i potvrđivanja kroz zakon. U protokolu je za svaku državu i za svaku od onečišćujućih tvari propisana granična vrijednost emisije koja se mora postići do 2010. Komparirajući gornje granice emisije za našu zemlju i rezultate tih emisija 2005. godine, zaključujemo da je emisija sumpora evidentirana 2005. ispod zadane gornje granice, što se dobrim dijelom pripisuje sagorijevanju goriva s manjim sadržajem sumpora, te zbog manje proizvodnje i primjene osumporavanja u termoelektranama. Najveći dio emisije sumpora posljedica je izgaranja goriva u termoenergetskim objektima i postrojenjima za pretvorbu energije, oko 51 izgaranje u industriji i proizvodni procesi sudjeluju u emisiji sa oko 24 %, a cestovni promet sa oko 12 %. Najveći pojedinačni izvori emisije sumpora su rafinerija Rijeka, termoelektrane Rijeka, Sisak i Plomin, rafinerije Sisak, petrokemije Kutina itd. I sa emisijom dušikovih oksida ne bi trebali imati prevelikih problema da budu ispod gornje granice emisija, jer se stvari o pretežnom uzročniku ovih emisija, to je cestovni promet, oko 37 % učešća u emisiji dušikovih oksida, poboljšavaju uvođenjem katalizatora u cestovna vozila. Najveći pojedinačni izvori emisije dušikovih oksida su, uz već spomenute onečišćivače sa sumporom, još i cementare Split, Našice, Koromačno. Veći problem biti će ostvariti ciljanu vrijednost definiranu Protokolom za emisiju amonijaka, zbog toga jer je pretežni uzročnik ovih emisija sektor poljoprivrede i to kod uzgoja stoke i kod proizvodnje žitarica. Tu ćemo morati poduzeti izvedive korake u cilju ograničenja emisije amonijaka iz upotrebe krutih, umjetnih gnojiva na bazi ureje u primjeni i skladištenju stajskog gnojiva te prilagodbi objekata za smještaj životinja na svinjogojskim i peradarskim farmama. Zaključujem. Klub Hrvatske narodne stranke podržati će ovaj zakon jer je on temelj našoj težnji da živimo zdravo u čistom okolišu. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite.

zahtjevnom potvrđivanju vrlo zahtjevnog protokola i to i u pogledu tehničkih standarda i kvota emisije. Tehničke standarde možemo zadovoljiti prijenosom pravne stečevine Europske unije, ali ostaje pitanje hoćemo li biti u mogućnosti zadovoljiti kvote emisije. Ovo je prvi protokol koji promatra zajedničke učinke više različitih štetnih tvari te ga zovu multi …, multi efekt protokol. To je isto prvi protokol u okviru gospodarske komisije UN-a za Europu tzv. UNC na kojem su kvote smanjenja određene temeljem cilja zaštite cjelokupnog eko sustava pa je povrat tim modelima određeno koliko svaka država mora smanjiti emisiju. Dakle vidimo izuzetno uključivanje znanosti u ovaj protokol. Zbog toga je izuzetno važno da se bude aktivan u tijeku pripremanja ovakvih protokola, odnosno da Hrvatska zauzme proaktivan stav. Poznato je da je u pripremi već revizija ovog protokola pa je pitanje u kojoj je mjeri Hrvatska uključena u proces revizije i to i iz tehničke i iz političke strane. Sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u radnim tijelima vezano uz ovaj, ali i uz druge protokole je blago rečeno sporadično i postavlja se pitanje kako će oni braniti hrvatske interese tijekom revizije. Iako istini za volju predviđena su sredstva za za sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u pripremnim sastancima, seminarima itd. Međutim umjesto ad hoc grupa potrebno je formirati stalna tijela, grupe stručnjaka, konzorcije ili tematske centre nazovimo to kako želimo, ali Hrvatska ima međunarodno priznate znanstvenike i stručnjake koji se bave predmetnom tematikom. Spomenimo tu dva najznačajnija instituta u Republici Hrvatskoj, "Ruđer Bošković" i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. Spomenimo i profesionalne udruge kao Hrvatska udruga za zaštitu zraka te mnoge privatne firme koje se također bave predmetnom tematikom. Protokol je stupio na snagu 2005. godine i već ga je zapravo trebalo i davno prije ratificirati jer činjenica je da već u Strategiji zaštita okoliša i Nacionalnom planu djelovanja za okoliš 2002. godine su postavljeni ciljevi iz ovog protokola pa kad je on stupio na snagu nije jasno zašto i prije nije došlo do ratifikacije. Protokol nema kazni ali će se kroz usvajanje europske direktive o kvotama emisija postati vrlo obvezujući. Zbog toga bi bilo da u okviru Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka se razjasne pitanja rekalkulacije emisije što se spominje ovdje u obrazloženju. Mi smo naime prema obrazloženju emisije smanjili, ali je pitanje hoće li nam to zaista i priznati. Naime nije riješen mehanizam izvještavanja o emisijama tko, kada i kako provodi proračune, a izvjesno jest da ako se podaci ne daju, netko drugi će provoditi izračune umjesto nas, a tu se onda naravno postavlja i pitanje objektivnosti i obrane hrvatskih interesa. U protokolu se eksplicite navodi da će stranke potpisnice poticati istraživanje, razvoj, praćenje stanja i suradnju u svezi s međunarodnim usklađivanjem metoda, izračunavanje i procjene nepovoljnih učinaka vezanih uz stvari kojima se ovaj protokol bavi, zatim usavršavanjem znanstvenog razumijevanja o dugoročnoj sudbini emisija i tehnologijama smanjivanja emisija i tehnologijama i tehnikama poboljšavanja energetske učinkovitosti, očuvanje energije i uporabe obnovljive energije. U ovom segmentu su postavljeni još neki ciljevi, međutim njihov zajednički presjek jest da je potreban sinergizam između Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja te Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kako bi se proaktivno djelovalo i na ovim izuzetno bitnim ciljevima za uspješnu provedbu ovog protokola. Uostalom i članak 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju eksplicite traži da se u Republici Hrvatskoj unaprijedi, uredi infrastruktura kvalitete uključujući i prihvaćanje 85% svih europskih normi kako bi Hrvatska postala, ispunila sve uvjete, tehničke uvjete za punopravno članstvo u Europskoj uniji, a to znači intenziviranje rada svih tehničkih odbora uključujući i ovi koji se bave prihvaćanjem normi iz oblasti zaštite zraka, prihvaćanjem normi koje se odnose na kakvoću goriva, na tehniku i tehnologiju koja se odnosi na predmetnu tematiku itd. upravo ovog segmenta smanjenje emisije sumpornog dioksida je rezultat sagorijevanja goriva sa manjim sadržajem sumpora. Međutim do povećanja emisija sumpornog dioksida je u navedenom periodu došlo samo u sektoru cestovnog prometa. Vlada Republike Hrvatske je propisala kakvoću, dakle propisana kakvoća goriva iz dodatka 8 Protokola je određena u Uredbi o kakvoći tekućih naftnih goriva a u Republici Hrvatskoj je od 1. siječnja 2006. godine zabranjeno stavljanje u promet na domaće tržište motornog benzina sa olovom. Vlada odnosno tehnički odbori Hrvatskog normirnog zavoda su prihvatili i norme 228 i 590 koji se odnose na goriva za motorna vozila, bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo. Međutim, interesantno je da Vlada sama derogira ove međunarodno usvojene norme i norme koje su prihvaćene u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o određivanju godišnjih kvota količina tekućih naftnih goriva koja se smiju stavljati u promet na domaćem tržištu a ne udovoljavaju graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih goriva. Dakle, diskrecijskom odlukom Vlade se smije stavljati u promet gorivo lošije kakvoće pa tako u kolovozu 2006. se moglo staviti ili odlukom je dopušteno da se stavi u promet 162 tisuće tona lošijeg benzina a u prosincu 2006. imamo porast na 203 tisuće tona dizela, kolovoz 378, prosinac 570, lož ulje 287, prosinac 355. To je lako loživo ulje. Teško loživo ulje 455 tona u kolovozu, 613 tona u prosincu. Dakle, vidimo svuda porast. tehnološki napredak u proizvodnji automobila kvalitetnija goriva, niža potrošnja i brži odgovor tržišta na ekonomska i tehnički bolja rješenja motornih vozila pridonose ukupnom smanjivanju štetnih emisija. primjena bezolovnog benzina i katalizatora se primjerice odražavaju i u poboljšanju kakvoće zraka na području Zagreba. Sposobnost brze preorijentacije kupaca i korisnika automobila se i može pratiti kroz nagli porast broja vozila preuređenih i na plinski pogon odnosno kroz porast godišnje potrošnje plina za pogon motornih vozila. Ukoliko je Vladi zaista stalo do poboljšanja kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj, poštivanja i ovog protokola kojeg ćemo evo usvojiti zašto se ne razmisli primjerice i o znatnijim olakšicama za prometovanje vozila su upogonjena plinom. Što se tiče transgraničnog prijenosa zagađenja poznato je da najveći dio taloženja sumpora, dušika i pitanje prizemnog ozona su posljedica daljinskog prijenosa onečišćenja. Da bi smanjili probleme eurofikacije i prizemnog ozona u Hrvatskoj potrebno je zapravo prisiliti države koje najviše doprinose takvim emisijama štetnih tvari da svoje emisije smanje. Jedini način jest upravo putem prihvaćanja ovakvih protokola. Zbog toga je potrebno organizirati aktivno provođenje ovog protokola i u Hrvatskoj a to znači suradnju po nizu pitanja koja se odnose na izvještavanje o emisijama, izradu projekcija emisija, kartiranje kritičnih opterećenja eko sustava, praćenje stanja utjecaja na šumama eko sustavima itd. Vezano uz potrebna sredstva za provođenje ovog protokola kaže se u ocjeni stanja da provedba neće zahtijevati dodatna financijska sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske jer su u Državnom proračunu za 2008. godinu već planirana sredstva za izradu planskih dokumenta, provedbenih propisa te sudjelovanja stručnjaka na radionicama i sastancima radnih tijela izvršnog odbora, konvencije i protokola. No evo, bolje bi bilo da formiramo stalne radne grupe i da se za provedbu ovog protokola planiraju veća sredstva za suportiranje takvih grupa. Jesu li osigurani resursi za administrativno provođenje samog protokola to se iz obrazloženja ne vidi. Spominje se plan zaštite i poboljšanje kakvoće zraka ali je pitanje je li u njemu definirano koliko će koštati provođenje ovog protokola za naše gospodarstvo i industriju. Na vratima kuca već revizija protokola pa bi trebali snimiti postojeće stanje hrvatskog gospodarstva da bi znali kakve nas nove obveze uskoro uskoro očekuju. Dakle, kao što rekoh klub SDP-a će podržati ovaj zakon uz napomenu da su za njegovu učinkovitiju primjenu ipak potrebna određena sredstva a Vlada i druga ministarstva osim Ministarstva zaštite okoliša bi svojim drugim mjerama mogla unaprijediti kakvoću zraka i zapravo unaprijediti pridržavanje ovog protokola u cijelosti. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Mi smo u proteklih nekoliko tjedana raspravljajući o nekoliko zakona Zakonu o kemikalijama, Zakonu o zaštiti zraka često puta spominjali zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu okoliša. Nepotrebno je spominjati koliko je značajno jedno i drugo ali sigurno da zaštita okoliša u Europi je stavljena u prioritet i nalazi se na prvom mjestu. No sigurno i kod nas se posljednjih godina daje tome pojmu značajna važnost. U Europi postoji Agencija za okoliš, naravno i kod nas ali posebno mjesto kod nas ima sigurno Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji ulaže značajne napore i materijalna sredstva kako bi ovo osjetljivo područje unaprijedio. No u Europi je posljednjih od sedamdesetih godina negdje prošlog stoljeća su primijetili znanstvenici i političari da tvari onečišćujuće koje se stvaraju na jednom prostoru mogu učiniti štetu za okoliš i atmosferu na drugom području, pa je slijedom toga se izašao dokument, ova konvencija iz 1979. o daleko, to je Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka i ona se u prvo vrijeme bavila problematikom kiselih kiša i sumporovog dioksida, dušnikovih oksida itd. i uz nju je u prvo vrijeme do 90-tih godina stvoren značajan broj protokola od koje je za nas najvažniji ovaj osmi protokol o suzbijanju zakiseljavanja, utrofikacije i prizemnog ozona. Kao što je rekao gospodin državni tajnik naša zemlja je potpisala 1999. taj protokol i tako da ne ponavljam sad kolege ispred, bitno je ono što on donosi nama dobro i bolje na tom području, a cilj ovog protokola je nadzor i smanjenje naravno emisije sumpora, dušikovih oksida, amonijaka i hlapljivih organskih spojava kako ne bi učinili nepovoljne učinke na ljudsko zdravlje. I u tom dijelu sigurno veseli ove granice i u ovom razdoblju do 2010. gdje se kaže da bi se smanjio sumporov dioksid na, manje za 61%, amonijak manje za 19% i ovaj hlapljivi organski spojevi za manje od 14% što je u svakom slučaju dobro. Ali ja želim na ovom mjestu spomenuti, budući dolazim iz sredine gdje je gotovo glavnina proizvodnje domaćega zemnog plina, naravno isto tako problematiku, mi godinama pratimo recimo na područje okruga Podravine, razne monitoringe itd. i uvijek su ti monitorinzi i ti nalazi su uglavnom vrlo visoke kvalitete, na vrlo visokoj razini. No mene je teško, mojim poljoprivrednicima to objasniti nekada da je to sve u najboljem redu, kad na jednom u jedno određeno vrijeme bez obzira na ove nepovoljne klimatske uvjete koji su bili prošle godine, na jednom prostoru im poljoprivredna kultura posebno uvene. Ja duboko vjerujem da će ovaj dio unaprijediti to područje, da će pomoći sigurno, a ja ću morati još svoje dodatne komunikacijske vještine upotrijebiti kako bih objasnio mojim poljoprivrednicima ovu problematiku. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine tajniče, kolegice i kolege. Sukladno Nacionalnom programu o pridruživanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za 2008. godinu Republika Hrvatska je obavezna ratificirati Protokol o suzbijanju acidifikacije, eutrofikacije i prizemnog ozona. Četiri su osnovna cilja ovog protokola. Prvi, nadzor emisije sumpora izražen u toni godišnje. Drugo, nadzor emisije dušikovih oksida. Treće, nadzor emisija amonijaka. I četvrto, nadzor emisije hlapljivih organskih spojeva. Svi ovi spojevi kao što nam je jako dobro poznato mogu izazvati nepovoljne učinke na ljudske zdravlje, prirodne eko sustave, materijale i usjeve zbog zakiseljavanja, eutrofikacije ili prizemnog ozona kao posljedica dalekosežnog prekograničnog atmosferskog prijenosa. U protokolu je za svaku državu od onečišćujućih tvari propisana granična vrijednost emisije koja se mora postići do 2010. godine. Što se tiče praćenja emisija onečišćenih tvari, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 1996. godine izrađuje godišnji proračun emisija koji obuhvaća slijedeće onečišćene tvari. Znači pod a) koje uzrokuju acedifikaciju, eutrofikaciju i fotokemijsko onečišćenje, pod b) teške metale, pod c) postojane organske onečišćujuće tvari, a od 2004. godine izrađuje se i proračun za krute čestice. Napomena. Temeljna godina prema kojoj se određuje trend godišnjih emisija je 1990. godina, a od 2003. godine emisije onečišćujućih tvari izvješćuju se sukladno novoj nomenklaturi za izvješćivanje s ciljem harmonizacije standarda izvješćivanja konvencije i okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime. Sad ću nešto reći o emisijama i praćenju emisija pojedinačnih supstanci. Što se tiče emisije sumpornog dioksida prema rezultatima proračuna emisija sumpornog dioksida je u 2005. godini iznosila 64,7 kilotona, što je u odnosu na baznu 1990. godinu niže za 62,3%. Znači može se uočiti da je emisija sumpornog dioksida u 2005. godini niža od 70 kilotona koliko iznosi obaveza iz ovog protokola. Smanjenje emisije sumpornog dioksida u razdoblju od 1990. do 2005. godine rezultat je sagorijevanja goriva s manjim sadržajem sumpora. Do povećanja emisije sumpornog dioksida u navedenom periodu došlo je u cestovnom prometu, jer je došlo do povećanja motornih vozila na cestama. Što se tiče emisija dušikovih oksida, kao što znamo emisija dušikovih oksida utječe na zakiseljavanje i utrofikaciju, osim toga atmosferi s hlapljivim organskim spojevima i ostalim reaktivnim plinovima uz prisutnost sunčevog zračenja sudjeluje i u stvaranju prizemnog ozona. Emisija dušikovih oksida u 20056. godini je iznosila 76,5 kilotona što je u odnosu na 1990. godine niže za oko 11,7%. Struktura emisije se znači nije bitno promijenila u periodu od 1990. do 2005. godine. Dominantan izvor što se tiče ove emisije je i dalje cestovni promet, koji zauzima 26,6% emisije, no njegov utjecaj od 1990. godine kontinuirano opada. Navedeno se sve može smatrati rezultatom postupnog uvođenja katalizatora u cestovna vozila. Što se tiče emisija amonijaka, već je bilo spomenuto da najveća količina ove emisije dolazi iz poljoprivrede i to sa 89, znači gotovo 90% se odnosi dušikovog amonijaka. Najviše uzgoj stoke 67%, a proizvodnja žitarica 22%. Emisija iz cestovnog prometa zadnjih godina pokazuje kontinuirani porast za koji se očekuje da će se u nadolazećim godinama nastaviti, razlog navedenom porastu je sve veći broj vozila, opet sa ugrađenim katalitičkim konverterom. Naime, amonijak u kataličkim konverterima vozila služi kao katalizator za uklanjanje dušikovih oksida. Što se tiče emisije hlapljivih organskih spojeva, značajni su s gledišta stvaranja troposferskog ozona. Antropogena emisija metanskih, nemetanskih hlapljivih organskih spojeva je 2005. godine iznosila 103,8 kilotona, što je 13% niže nego 1999. godine. Dominantan izvor je korištenje otapala, znači u kemijskoj industriji 5,1%, zatim proizvodni procesi 9,3% itd. Obveza Hrvatske spram protokola je smanjiti emisiju nemetanskih hlapivih organskih spojeva do 2010. godine na razinu iz 1990. tj. za 14%. Potvrđivanjem protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine Republika Hrvatska se pridružuje država koje su postale stranke iste te, te ispunjava svoju obvezu prema Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pridruživanju Europskoj uniji za 2008. godinu. Hrvatska demokratska zajednica će podržati predloženi zakon.

i kolege zastupnici. Naravno da kao zastupnica ću podržati donošenje ovog Zakona o potvrđivanju protokola i kao što često znam reći da zarazne bolesti ne poznaju granice tako isto i atmosferom prenose se onečišćene tvari koje zahvaćaju svaku zemlju, pa tako i našu zemlju, a zahvaćajući i okoliš i biljke i životinje i ljude. Naravno da to predstavlja jedan globalni problem i da ne samo da se naša država mora toga protokola pridržavati nego i ostale zemlje. Primjer, onečišćenja dolaze i iz susjedne Mađarske i iz susjedne Italije, tako da vjetrovi koji pušu recimo na našu zemlju donose onečišćeni zrak iz Italije. Problem onečišćenja zaista postaje svakim danom sve većim. Prvo kisele kiše, pa ljetni smog uzrokovan sumpornim i dušikovim spojevima, pojava povećanih koncentracija prizemnog ozona uzrokovanih djelovanjem hlapivih organskih tvari u zraku itd. itd. Kako su se povećavale štetne tvari donosili su se i daljnji protokoli o smanjivanju sumpora teških metala, protokoli o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, uredbe i zakoni u ovoj zemlji kojih ima isto dosta, a kad govorimo o zakonima onda uvijek napominjemo da je problem u implementaciji u svakodnevnoj praksi. Cilj i ovog protokola je nadzor i smanjenje emisije sumpora, dušikovih oksida, amonijaka, hlapivih organskih spojeva uzrokovanih antropogenim djelovanjem koji mogu izazvati i nepovoljne učinke i na ljudsko zdravlje, na prirodne eko sustave, na materijale, na usjeve zbog zakiseljavanja, eurotrifikacije ili prizemnog ozona kao posljedice dalekosežnog prekograničnog atmosferskog prijenosa i ono zaista što daje točnost ovom protokolu je propisne granične vrijednosti kojih ćemo se morati pridržavati i vremenski rokovi za postizanje tih graničnih Često govorimo ovako suhoparno o tim tvarima, a kada se sjetimo primjer sumpornog dioksida koji je otrovan i za ljude i za životinje izaziva bolesti respiratornog sustava, prelazi u sulfat u obliku finih čestica čini gradski smog taloženjem na tlo kao sumporov dioksid ili u obliku sulfata čini kiselu kišu koja utječe na zakiseljavanje tla i na vegetaciju, štetno djeluje na materijale, na zgrade i na vrijedne spomenike koje često ne možete prepoznati koliko su oštećeni nakon djelovanja sumpornog dioksida. Kisele kiše počelo se o njima govoriti tek 60-tih godina i onda se mislilo da su problem visoki dimnjaci. Sjetimo se da su se onda gradile tvornice sa visokim dimnjacima kako bi ispuštali visoko u atmosferu zagađeni zrak. Međutim, onda se pokazalo da u stvari problem prenosimo sa jednoga mjesta na drugo ili što se ono kaže iz jednoga dvorišta u drugo, a da se prava stvar problema nije rješavala. dušikov oksid je sa vodom dio isto tako kiselih kiša koje dovode do problema pitke vode, iako je danas 70% planeta Zemlje prekriveno vodom, dragi prijatelji, samo 2% predstavlja resurs slatke vode, a sa prekomjernom eksploatacijom, zagađenjem smanjuju se zalihe pitke vode. Oceani i jezera postaju kiseli, bez ribe i biljaka. I u našem Jadranu danas govorimo da na nekim mjestima uopće nema više riba. Ako starije ljude pitate onda ćete vidjeti, da će reći da je nekad na tom području puno više se lovilo nego danas. Jedan od uzroka je i taj. Niski pH smanjuje reprodukcijsku sposobnost riba. Dušična kiselina uzrokuje smanjenje kisika. Posljedica su bujanje algi, nestanak morske trave i onih prekrasnih koraljnih grebena. Isto tako, procjenjuje se da je 60% svih šuma oštećeno djelovanjem kiša. One ispiru hranjive tvari iz tla, a istovremeno uzrokuje oslobađanje tvari koje su otrovne na biljke. Stradava zimzeleno drveće pogotovo jela koja je više pogođena nego listopadno, a danas je najugroženiji naš hrast. U zadnjih godina emisija amonijaka raste. Dominantan je izvoz ove emisije poljoprivreda 89,4% i već smo čuli o kakvim problemima ćemo se susretati kada budemo morali smanjiti tu emisiju, jer ona dolazi i iz procesa proizvodnje dušične kiseline, umjetnih gnojiva, cestovnog prometa itd. Stručnjaci su izračunali recimo da automobil na relaciji od 400 km potroši kisik koji bi čovjeku dostajao za 75 godina života. Ljudska vrsta je zaista prečesto okrenuta samoj sebi i tehnološkom napretku. Dolazimo u fazu kada na sebi počinjemo osjećati posljedice zagađenja koju smo na žalost sami prouzročili. I na kraju zagađenje zraka je zaista javno-zdravstveni problem. Dolazi do porasta kancerogenih oboljenja i najžalosnije što me uvijek impresionira kod toga da se od toga ne mogu obraniti naravno niti trudnice kod kojih se javljaju nepravilnosti kromosoma, fetalne anomalije, manja porođajna težina. Karcinogene tvari prelaze transplacentarnu barijeru, dakle posteljicu, ulaze u krv i kod fetusa induciraju maligni odgovor. Unatoč nastojanju za smanjenjem emisija štetnih tvari u zraku danas od posljedica zagađenja zraka umire 3 milijuna ljudi. Sve prethodno zaista navedeno ukazuje da je vrijeme primjene implementacije zakona u praksu, a pogotovo ovog o kojem danas raspravljamo. Ne mogu a da ne spomenem u svojoj raspravi na lokalnoj razini gdje često postoji loša financijska situacija da bi se neke od ovih mjera i provele, a ono što vidimo je i nedovoljna razina svijesti o promicanju zaštite okolina, pa više moramo raditi na obrazovanju, na promicanju zaštite okoliša kroz odgojni i obrazovani proces. U samom Bjelovaru mogu vam reći primjer zagađenja okoliša jedne tvornice kada su se ljudi požalili da ne mogu spavati od smrada. Onda se zvalo mjeriteljstvo koje je baš to mjerilo eto vikendom, pa su onda tada odlučili i zaključak je bio da zagađenja nema. Komisija je otišla, a za dva do tri tjedna i dan danas vikendom se ispuštaju iz te tvornice zagađene tvari, zagađeni plinovi i ne znam već, to što ima odvratan smrad, odvratan miris tako da ljudi ne mogu po noći spavati. Na nama je da zaključim zaista da se osvijestimo i da nešto učinimo da ova priroda oko nas bude takva da možemo normalno živjeti i zdravo živjeti. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku. Gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naime, javila sam se za repliku kolegici čisto iz razloga što i u samom tekstu, kolege su isto tako spominjali zagađivanje od strane poljoprivrede. Sedamdesetih godina sa intenzifikacijom poljoprivrede raslo je zagađivanje sa amonijakom, odnosno sa dušičnim spojevima. Danas je ono ipak daleko, daleko ispod te razine, a i ovaj podatak od 33 postotnog smanjivanje to pokazuje. Naime, mi smo imali do devedesetih godina stalni porast uporabe gnojiva. Mi smo jedno vrijeme imali potrošnju gnojiva do tisuću kilogramu po hektaru, odnosno preko 200 kilograma aktivne tvari. Mi danas imamo upravo jedan poražavajući podatak da mi danas trošimo svega 200 kilograma gnojiva po hektaru, odnosno negdje oko 40 kilograma aktivne tvari, prema tome o nekom ozbiljnom zagađivanju sa dušikom ne može biti niti govora. Normalno da je stočarstvo daleko veći zagađivač sa amonijakom, odnosno sa dušikom, međutim i tu smo imali jednu nesreću da smo devedesetih godina, zbog rata stočni fond gotovo prepolovili, gospodarenje danas sa otpadnim tvarima, sa gnojivom je daleko drugačije nego što je bilo do devedesetih godina. Do devedesetih godina, glavni zagađivači su se smatrali upravo veliki proizvođači. Mali proizvođači su znali gospodariti sa gnojivom, sa organskom tvari, međutim i danas upravo malih je vrlo malo, a veliki su danas pod kontrolom, odnosno nema otvaranja novih farmi koji nemaju i kvalitetno gospodarenje sa gnojivom, odnosno sa gospodarenjem na način da su ti gubici amonijaka u zrak sve manji. Tako da mislim da poljoprivreda danas nema tu ulogu koja joj se pripisiva kao zagađivaču. Naprotiv, mislim da zagađivače danas više trebamo tražiti upravo u prometu itd. evo, ovo je samo više opravdanje, a manje stvarnost da je poljoprivreda danas zagađivač. Hvala. Odgovor, gospođa Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa. Evo, meni je zaista drago da to čujem da je zagađenje sa amonijakom puno manje nego što sam ja našla, jer zaista sam našla podatak da je to 89,4% iz poljoprivrede, ali ohrabrujuće je ovo što ste rekli. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Bbodakoš. Izvolite. državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Dozvolite da u ovoj svojoj diskusiji, evo kolegica je sada upravo nešto govorila vezano za poljoprivredu pa će i moj dio ove diskusije biti vezan upravo oko poljoprivrede i emisije amonijaka, ali sigurno moramo reći da usvajanje ovoga Zakona o potvrđivanju Protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, znači i prihvaćanje obveza koje se odnose na smanjenje emisije negativnih sredstava ovdje navedenog sumpora, dušikovog oksida, amonijaka i hlapivih organskih spojeva. Također, i određivanje propisane granične vrijednosti emisije koja se moraju postići do 2010. godine, da bi se smanjilo onečišćavanje životne sredine ljudi i životinja, sigurno se treba provesti. Mjerama koje se moraju provoditi sprječavanje ovih emisija je i mjere vezane iz poljoprivrednih aktivnosti, a to su mjere koje se prihvaćaju i provode i u području prometa. Pokušao bih nekako u diskusiji ove dvije stvari povezati, a prvo zbog toga što sve više je prisutno i govori se da je zabrinutost za klimatske promjene kao novost u današnje vrijeme i prozivanje poljoprivrede, a posebno intenzivnog stočarstva, međutim i prometne aktivnosti. Šta u smislu u toga postavljene su i mjere u ovome protokolu za nadzor emisija amonijaka iz izvora u poljoprivredi, po ovome, po podacima koja su ovdje dati, to ima i određenih opravdanja jer je, upravo što je ovdje već bilo i govora da je evidentno da je iz poljoprivreda dominantni izvor onečišćenja od skoro 90% amonijaka. U tome mjesto posebno ima i upravo intenzivni uzgoj stoke sa 67%. Upravo taj intenzivni uzgoj životinja, kao i u ostalom drugi oblici industrijske proizvodnje, donio nam je određene mnoge dobrobiti, ali i određene probleme o kojima govorimo. Normalno da intenzivno stočarstvo ima negativne dimenzije. Gerber i suradnici 2002., oni su te probleme definirali u nekoliko skupina. Prvo, ogromne nakupine animalnih fekalne tvari i druge životinjskih nusprodukata. Drugo, zagađivanje podzemnih voda razgradnim produktima fekalnih tvari, izlučenim kemikalijama dodavanih hrani ili korištenju zaštiti zdravlja životinja. zagađivanje atmosfere sastojcima stajskih plinova, smrad, amonijak, metan, dušikov oksid. Izdašno trošenje fosilnih goriva za sigurnu energestku opskrbu neophodnu u svim fazama proizvodnje i štete u sustavu biološke raznolikosti. ovo što sam citirao, vidimo da je sigurno jedan od uzročnika onečišćenje emisija amonijaka koja je u prvom redu znak svježeg fekalnog onečišćenja. Međutim, postavlja se drugo pitanje, šta je sa cestovnim prometom? Ovdje govorimo da je on u pitanju amonijaka samo 1,4. To i ovo stanje u poljoprivredi dato je 2005. godine. Međutim, govori se isto također u ovom materijalu da je sadašnje stanje smanjenje za 33% u odnosu na 1990. godinu, međutim do 2010. još nas očekuje smanjenje emisija amonijaka za 19%. Postavlja se pitanje kako smo to od '90. smanjili amonijak za 33% i kako, odnosno kako ćemo smanjiti za ovih 19%. Logično, tijek je u dva pravca bio do ovih 33%. zaštita okoliša i izrada po strožim kriterijima studije o zaštiti okoliša kod izgradnje farmi je sve više prisutna, upravo što je kolegica i rekla sigurno da će to u narednom periodu, vi danas ne možete jednu farmu napraviti bez jedne studije o zaštiti okoliša i koja prolazi kroz jako mnogo, kako se zove, filtera da bi se i dozvolila kao takva. Međutim i druga je stvar pitanje, isto je spomenuto smanjenje broja stoke od 90-te godine. Ja ću samo nekoliko podataka. Goveda 42%, manje svinja 24, ovce, koze 28%, peradi 29%, konja čak 72%. Znači smanjio se i taj broj stoke, prema tome vjerojatno je i to jedan od uzroka da je i ta emisija bila manja. Međutim druga stvar ono što sam rekao povezivati sa automobila. U isto vrijeme povećava se broj osobnih automobila za skoro duplo. 1999. godine bilo je 835 tisuća, a 2006. imamo milijun 435 tisuća osobnih automobila. Šta se dešava s tim automobilima? Danas ti automobili, to piše i u ovom materijalu, imaju ugrađene katalizatore u kojima je NH3, odnosno amonijak služi kao katalizator za uklanjanje emisije dušikovih oksida, ono prethodno što vidimo da zagađuje zrak i koji direktno utječe na zakiseljivanje eutrofikaciju a sudjeluje u stvaranju prizemnog ozona. Znači da u procjenama kako dovesti emisije amonijaka u granici koje određuju ovaj protokol, dobro je znati da i jedan i drugi sustav, i uzgoj stoke i povećani broj osobnih automobila djeluje na emisiju amonijaka sa nepredvidivim učincima na naš život u najširem smislu riječi te. Mislim da trebamo voditi računa i o jednom i o drugome. U proizvodnji stočarstva sigurno i farmi to se i radi propisima koji postoje. Međutim da ne bi došli do toga da najjednostavnije pa evo i kolega Vincelj je spomenuo kako ćemo mi to stočarstvo, netko će kazati pa smanjimo stočarstvo koje smo već dovoljno smanjili. Međutim još bih jedan podatak rekao. U Sloveniji koja je ja mislim potpisala taj protokol, na kvadratnom kilometru imamo 22,3 goveda i 26,3 svinje a kod nas u Hrvatskoj imamo na kvadratnom kilometru 8,3 goveda i 21,3 svinje. To znači da imamo mjesta i prostora za uzgoj stoke da se ne bojimo da nećemo ispuniti zahtjev iz protokola ako se budemo držali propisanih … higijenskih mjerila u izgradnji farme. U isto vrijeme promet tih vozila i u razvoju i u broju sve više su prisutna u emisiji štetnih tvari pa i amonijaka. Zato na kraju poljoprivredu, stočarstvo i životinje u najširem smislu riječi mislim da bi bilo nepravedno prozivati glavnim krivcima za klimatske promjene ili druge negativne učinke onečišćenog okoliša na ljudsko zdravlje tim više jer je očito da je u svijetu u kojem živimo sve sa svim povezano. Luka (HDZ)** Hvala. Repliku ima gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Hvala lijepa. Naime kolega je upravo mi dao šlagvort pri završetku gdje je rekao da se poljoprivreda ne smije smatrati zagađivanjem okoliša. Zaista ne, jer danas tehnologije zaista nude dobro rješavanje otpada u stočarstvu kroz bio plin. Ovdje je već netko spominjao kako bismo trebali usmjeriti, mislim da je to bio kolega Franić, recimo tranzit i na plin. Prema tome proizvodnja bio plina i iz organskog gnojiva itekako je moguća, smanjuje se zagađivanje okoliša, dobivamo jedan vrlo vrijedan energent, tehnologije su su poznate i mislim da u tom pravcu možda bismo zajedno trebali učiniti više da sve farme budu vezane na sisteme bio plina, znači gospodarenje organskim gnojivom na taj način da zbrinjavamo otpad, dobivamo vrlo vrijedan bio plin, bio plin usmjeravamo u smislu goriva bilo u tranzit, bilo u kogeneraciju i zasigurno da rješenja ima i poljoprivreda ne bi smjela biti zbog toga zaustavljena u smislu intezifikacije, odnosno veće proizvodnje već naprotiv stimulirati

na jedan kvalitetan način i stručno isto ovaj dio objasnila. Samo sam htio reći na kraju, da svoju diskusiju ipak sam morao završiti na ovaj način, jer oni o kojima govorimo da su zagađivači oni na žalost ne mogu ovdje ništa reći, to su životinje. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I zaključno u ime predlagača, državni tajnik gospodin Nikola Ružinski. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Moram reći da dolazeći danas na ovu sjednicu Sabora nisam očekivao ovakvu diskusiju, dakle prvo ovakvu podršku na čemu se zahvaljujem, ali nisam očekivao ni da će doći do jedne stručne rasprave koja zaista zahtjeva nekoliko riječi o kojima ću reći. se osvrnuo na izlaganje gospodina Franića koji je upozorio na neke stvari za koje misli da nisu riješene. Ja moram ga demantirati sve ono na što je upozoravao, mi imamo predviđeno u našem sustavu. Dakle sudjelovanje u svim radnim grupama, u radnim tijelima izvršnog odbora, izvješćivanje, sve je to pokriveno našom aktivnosti i kao što je on sam rekao na kraju, ovdje i piše da su za to osigurana sredstva. Njegova bojazan da nećemo znati izračunati kolike su emisije pa će nam netko drugi izračunati isto nije utemeljena zato što se pripremaju naši eksperti koji već rade na tim proračunima, raditi će ubuduće i nitko nama neće brojiti naše emisije. Isto tako njegova primjedba da bi trebali više novca uključiti ili okrenuti prema gospodarstvu i brigu za gospodarstvo mi ne možemo iz državnog proračuna financirati ono što naša naša industrija i naša energetika mora napraviti u okviru zaštite klime, u okviru zaštite okoliša i poštivanja ovog protokola, ali i svih onih uredbi i graničnih vrijednosti koje smo mi već donijeli i za koje sam ja rekao da su donešene. Inače za informaciju o tome koliko će to koštati, mi imamo i proračun i taj proračun u okviru naše predpripreme za pristup Europskoj uniji i sve ono što moramo se boriti da bismo dobili određene prelazne periode, ja vam moram reći da samo što se tiče energetike prema uredbi o velikim ložištima, dakle sve ono što moraju napraviti naše termoelektrane će koštati negdje reda veličine oko 800 milijuna eura. Kompletna preobrazba da bi se poštivale sve ove uredbe i ograničenja ukupne zaštite okoliša u energetici će, vrijedi negdje oko, košta negdje oko 2 milijarde eura. Dakle nisu to mali novci i ne možemo to mi iz proračuna raditi. Na koncu konca to je gospodarstvo koje mora to napraviti, mora se prilagoditi uz sve moguće olakšice i sve što mu se može napraviti. Ali isto tako imajući u vidu da to naše gospodarstvo nema toliko novaca, mi ne možemo preko noći promijeniti sve uvjete i zato mi moramo imati određeni prijelazni period a i ova konvencija i ovaj protokol predviđa određene prijelazne periode za tranzicijsko vrijeme za prilagodbu te industrije pa isto tako i za prilagodbu naše naftne industrije da proizvede onu kvalitetu goriva koju propisuje dakle euro 4 i euro 5. I mi smo u našem zakonu koji je bio ovdje u ovom Saboru, u našim uredbama, u našim pravilnicima ostavili jednu mogućnost da se i za one automobile koji ne trebaju tako visoko kvalitetno gorivo mogu koristiti benzini koji imaju nešto veći sadržaj sumpora nego što to propisuju najnovije europske norme. Ali usprkos tome vi iz svih ovih podataka i iz svih onih podataka vidite da se razina sumpora u zraku ovdje u Hrvatskoj smanjuje. I isto tako bojazan gospodina Franića da li netko to bilježi ili ne može se vidjeti u svim našim novim zakonima koje smo donijeli, svim uredbama koje sam ja naveo ovdje u početku koje se navode u uvodnom dijelu ovoga zakona. Sve je propisano da ukupno izvješćivanje, sva mjerenja, sve koncentracije se skupljaju na jednom mjestu, to je Agencija za zaštitu okoliša koja je prema isto reporting direktivi koju mi prenosimo iz Europske unije odgovorna za slanje svih podataka Europskoj agenciji za zaštitu okoliša. stvari jesu uređene i briga doktora Franića je opravdana ali meni je drago da mu mogu odgovoriti da ovo što je predviđeno, što se radi je pokriveno. I sad možda ono što bi trebalo reći dvije, tri riječi. Uvaženi gospodine zastupniče, dame i gospodo koji ste danas razgovarali. Ovaj zakon odnosno protokol naše uredbe nisu okrenute i ne prozivaju poljoprivredu nego konstatiraju situaciju kakva je. Dakle, ovo nije protiv poljoprivrede i u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede radi se upravo kao što sam rekao na kraju, možda zbog mojih malih poteškoća oko govora niste primijetili, radi se na kodu dobre prakse u poljoprivredi. Problem dušikovih spojeva ne samo amonijaka nego uopće dušikovih spojeva u poljoprivredi je izrazito prisutan, pogotovo tamo gdje je intenzivna poljoprivreda a to znači upotreba amonijačnog gnojiva koje sadrži, dušičnog gnojiva. Amonijak je problem upravo u stočarstvu i upravo u emisijama u zrak, i to je činjenica. Ali postoje metode, čak evo izuzetno mi je drago da da se obradom otpadnih voda i to korištenjem upravo situacije da se anaerobnim vrenjem može proizvoditi bio plin i taj bio plin koristiti u energetici kao obnovljivi izvor energije i u pogledu smanjenja onečišćenja vezanih uz onečišćenje klime i uz zaštitu klime, globalnog zatopljenja, sve će se to napraviti kod nas i radi se, i rade se programi i ne mogu se više raditi stočne farme bez da se rade sustavno sustavi za pročišćavanje otpadnih voda. Prema tome, stvar je u rješenju. Jedino što je svima poznato da se radi. Odlukom Vlade je prisiljena i INA da napravi, smanji emisije sumpora u zrak. Ovih dana, sutra ili ovih dana će biti prvo ovogodišnje izvješće što je ovaj Sabor odredio o kvaliteti zraka u Sisku gdje se vidi da je bitno smanjena razina sumpora. Bit će i na Odboru za zaštitu okoliša. Dakle, rade se zahvati koji će smanjiti emisije u zrak ali i emisije iz prometa. Jasno je, mi smo svi svjesni toga da promet raste ali se poboljšava kvaliteta goriva i poboljšava se kvaliteta automobila. Ali sve to zahtijeva određeni period i određena velika ulaganja ali ni u kom slučaju ovaj zakon, politika Ministarstva zaštite okoliša ili politika ove Vlade nije usmjerena protiv protiv poljoprivrede nego upravo u intenziviranje poljoprivrede, u intenziviranje stočarske proizvodnje. Ja o tome ne smijem govoriti ali mogu govoriti o onome što se radi u pogledu zaštite okoliša u tom čitavom programu. Prema tome, mi smo sad i kroz SAPARD i kroz niz, kroz predpristupne fondove, kroz sustav zaštite okoliša je prošao niz studija utjecaja na okoliš koji upravo tu tu dobru praksu u poljoprivredi u potpunosti poštuje. I ja vjerujem da će ovi naši zakoni, naši napori doći do toga da je upravo ta poljoprivreda u odnosu prema okolišu sve povoljnija i povoljnija a da se razvija sve više i više. I to je naša intencija. Evo, još jedanput vam se zahvaljujem na veoma plodnoj diskusiji i posebno je zanimljivo to da se u ovom Saboru mogu čuti i stručne rasprave koje zapravo objašnjavanju ono što se pojavljuje kao problem. Hvala lijepo. **Bebić, Dame i gospodo zastupnici, mi bi s ovom točkom završili današnji dan. Sutra ćemo nastaviti u 9,30 sati sa točkom dnevnog reda Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenja kadrovske politike itd. I u skladu sa mogućnostima zbog novih novih točaka dnevnog reda a neke i nemaju uvjete pa ćemo vidjeti dalje kako će ići. Ali uglavnom, počinjemo sa ovom točkom. Hvala vam lijepa.